Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители!

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лъчезар